U prosincu 2008. donesen je novi Zakon o kaznenom postupku, ustrojena je USKOK-čka vertikala što znači da strukturu USKOK-a kao posebnog državnog odvjetništva prati organizacija sudova i policije. Ovo je zaokružena cjelina strukture borbe protiv kriminala. Zakon o državnom odvjetništvu donesen je 2001. godine i dosad je mijenjan više puta, a značajnije izmjene bile su 2007. i 2008. godine. Te je stoga radi jasnoće teksta i primjene valjalo predložiti donošenje novog zakona. Zakonski tekst predloženog Zakona o državnom odvjetništvu uređen je po logičnim cjelinama i ima 5 cjelina. Prvi dio odnosi se na opće odredbe, drugi dio na ustroj nadležnosti rad državnog odvjetništva, dio treći o općim ovlastima, četvrti se odnosi na imenovanja i razrješenja, peti su prijelazne i završne odredbe. U dijelu zakona koji se odnosi na imenovanja i razrješenja državnih odvjetnika kao novina ugrađene su odredbe koje se odnose na imenovanje zamjenika državnih odvjetnika u općinskim državnim odvjetništvima, a koji će se imenovati za zamjenike nakon uspješno završene državne škole. Državna škola za pravosudne dužnosnike osniva se radi postizanja veće profesionalizacije sudaca i državnih odvjetnika, odnosno njihovih zamjenika, stjecanje stručnih znanja i vještina potrebnih za obnašanje ovih funkcija i napredovanje u njihovoj karijeri, a čime se prvenstveno osigurava načelo neovisnosti pravosudnih dužnosnika. U cilju provedbe potrebno je dakle ovim zakonom propisati uvjete koje kandidati za državne odvjetnike, odnosno zamjenike mora ispunjavati i to prvenstveno za prvo imenovanje. Dakle, kao novina uvodi se da kandidat obvezno mora imati završenu državnu školu za pravosudne dužnosnike. Značajnim koncepcijskim izmjenama Zakona o kaznenom postupku kada je ukinuta sudska istraga i uvedena državno odvjetnička istraga sljedeći su razlog zbog kojeg su potrebne izmjene Zakona o državnom odvjetništvu. Uslijed ove izmjene potrebno je izmijeniti odredbe o pravima i dužnostima državnih odvjetnika u kaznenom postupku, jer državni odvjetnik postaje dominus litis prethodnog postupka. Također implementacija preporuke prihvaćen od strane Odbora ministara vijeća Europe koja sadrži ključne odredbe upravo o položaju i ulozi državnog odvjetnika, posebno njegovim pravima i dužnostima u kaznenom postupku implementirane su kroz odredbe ovog zakona. kroz pojedine nove odredbe u zakon se ugrađuju oni dijelovi preporuke prema kojima državni odvjetnici nadgledaju zakonitost policijskih istraga, odlučuju o započinjanju ili nastavku kaznenog progona i dužni su nadzirati i poštivanja ljudskih prava od strane policije. Preporuke upućuju na to kako je državni odvjetnik dužan zahtijevat da se poštuje načelo jednakosti i pozicija, posebno prilikom davanja podataka od utjecaja na tijek sudskog postupka drugoj stranci u postupku, da državni odvjetnik ne može koristiti nezakonite dokaze niti nastaviti progon u slučajevima kada rezultati nepristrane istrage pokazuju da za nju nema utemeljenja, te su i ove preporuke interpolirane u zakon kroz pojedine nove odredbe. Zakon o kaznenom postupku u pojedinim dijelovima upućuje kako će se određena pitanja ili ovlasti urediti posebnim zakonom, posebno u odnosu državnog odvjetnika i policije. Zakon o kaznenom postupku u obrazloženju navodi kako je potrebno donijeti cijeli niz doticajnih zakona, od kojih su svakako najvažniji Zakon o državnom odvjetništvu. Slijedom toga Slijedom toga izmijenjene su odredbe posebno u glavi šest i sedam Zakona o državnom odvjetništvu. (HDZ)** Hvala. Odbori za zakonodavstvo, za europske integracije, za pravosuđe, za rad i socijalno partnerstvo. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje Zakona o državnom odvjetništvu, ali se čudi kako ovaj zakon nije donesen zajedno sa izmjenama Zakona o kaznenom postupku, odnosno sa novim Zakonom o kaznenom postupku i Zakona o policijskim ovlastima. To je jedan paket koji je trebao biti donesen puno, puno godina ranije, dakle nekoliko godina ranije kako bi se na vrijeme provela edukacija, pa i simulacija o kojem sada čujemo da je po privi put bila učinjena, dakle to smo sada tek nedavno čuli, a 1. 7. cijeli paket će stupiti na snagu. Dakle, mi nakon desetljeća i desetljeća sad možemo već reći i stotina godina 200 godina ne razumije./... i doveli smo se u škripac da danas raspravljamo o ovom zakonu koji će 1.7. stupiti na snagu. To su nedopustive stvari. Mi s ovim postupkom na ovakav nepripremljeni ipak način krećemo u jednu avanturu i za Državno odvjetništvo, i za policiju, i za sud a najviše za pravnu sigurnost okrivljenog. Ne zato da bi kukali nad njegovom sudbinom nego zato što je moguće da krivi bude optužen i da krivi bude osuđen a to je gore nego da 100 krivih bude pušteno. U jednoj zemlji u kojoj je moguće da krivi bude optužen i da krivi bude osuđen to je sumrak takve države. Ozbiljne opasnosti zbog ovakvog navrat nanos donošenja zakona bilo je dosta dosta vremena. Podsjetit ćemo, 2003., 2002. bila je formirana radna skupina za izmjenu Zakona o kaznenom postupku i paralelno trebalo se raditi na izmjenama Zakona o policiji odnosno o policijskim ovlastima i Zakona o državnom odvjetništvu. Naime, Državno odvjetništvo ne ovim zakonom nego Zakonom o kaznenom postupku, ovim se zakonom samo razrađuju njegove ovlasti dobiva velike ovlasti. Ono što je nekada bila sigurnost kod istražnog suca gdje je ako se malo prisjetimo i naše pravne povijesti do 53. godine istragu je vodila policija i onda je, tu su bile u ondašnjem dobu velike zlouporabe. I kad je 63., 64. uveden istražni sudac okrivljenik je naprosto bio spašen u smislu toga da ne bude nevin osuđen. osuđen. Dakle, judicijalizacija je bila jedan veliki iskorak u demokratizaciji kaznenog postupka. Mi smo se sad svi složili da je istraga tijekom vremena postala što je nekada bio demokratični iskorak, postala kočnica razvoja kaznenog postupka i postala je kočnica razvoja društvenih odnosa i zadovoljavanja elementarne pravde. Ne samo što postupci dugo traju nego upravo zbog toga što dugo traju nikada ne doživljavaju adekvatan sudski epilog pa su zbog toga mnoge države koje su bile bard istrage, inkvizijskog postupka kao što je Austrija, kao što je Njemačka napustile davno istragu. Evo, još je ostala Austrija ali Njemačka je davnih godina već napustila, već dvadesetak, tridesetak godina napustila istragu. I mi smo se konsenzusom naše zemlje u okruženju, susjedne zemlje također su se odrekle istrage. Da se podsjetimo, mi smo kad se djelo dogodi svi u kavani ili krčmi znaju što se dogodilo, pred policijom znaju, kod državnog odvjetnika već malo i zaborave, kod istražnog suca priborave a na raspravi se više nitko ničega ne sjeća. Dakle, postoji jedan društveni konsenzus opće javnosti da ne govorim o stručnoj javnosti koja je doduše uvijek tu malo i oprezna da se krene u ovakav postupak. Taj postupak je jednostavan po nekoj svojoj strukturi ali je vrlo ozbiljan s obzirom na zadaće koje se sada daju Državnom odvjetništvu i policiji. Državno odvjetništvo možda malo gdje i u kojoj zemlji osim svoje uloge, svoje osnovne zadaće da da progoni počinitelje kaznenih djela, da osigura dokaze, da fiksira dokaze, da pripremi akte, optužnicu ili drugi optužni akt za suđenje. Međutim, kod nas kako mnoge stvari nisu riješene Državno odvjetništvo bavi se i zaštitom državne imovine. Gotovo u svim zapadnim zemljama nećete naći primjerak da se državno odvjetništvo bavi i zaštitom državne imovine. To rade odvjetnici. Ali kod nas je to dobro da to radi državno odvjetništvo ali ono ga na neki način upravo taj građanski odjel, na neki način ga udaljuje od svoje osnovne zadaće. Međutim, ono je na takav način koliko toliko spasilo ogromna državna sredstva a i nadalje nisu adekvatno zaštićena ali ovom prigodom o toj ulozi državnog odvjetništva kojemu ovdje i dalje ostaje ne bih posebno govorila, samo eto tako ističemo mi u klubu SDP-a da nažalost moramo konstatirati da je uloga državnog odvjetništva i dalje u zaštiti državne imovine nezamjenjiva. Ono što je važnije od bilo kojeg zakona i kako je stipuliran ovaj novi Zakon o državnom odvjetništvu jer njegove osnovne smjernice date i u Zakonu o kaznenom postupku. Osnovno načelo koliko se ono poštuje u stvarnosti jer njegov položaj definiran je i Ustavom. Državno odvjetništvo pa čak i kad zastupa u građanskim stvarima je neovisno tijelo. Međutim, postavlja se pitanje koliko je danas državno odvjetništvo samostalno i koliko može biti samostalno. Samo je premijer unazad nekoliko godina javno izrazio, ja sam brojala devet puta, ali dozvoljavam da mi je promaklo dosta tih upozorenja jer su se monstruozne stvari događale i u tom naletu i očekivanju javnosti da se što prije pronađe počinitelj on je trijumfalno nastupao izdao sam nalog državnom odvjetništvu. Pa se postavlja pitanje po kojem to zakonu premijer izdaje naloge. Državno odvjetništvo i policija imaju raditi po zakonu a ne po nalogu, ničijem nalogu pa ni aktualnog premijera. Naravno da javnost tada nije reagirala nego tek kasnije jer je očekivala upravo, to je u onom vremenu silnih onih razbojstava kada smo imali, vijest dana bi bila da se nije u Zagrebu ili negdje drugdje u Hrvatskoj dogodilo kakvo razbojništvo. Treba biti vrlo oprezan kod tih stvari i sustav treba zaista graditi da on funkcionira u svakodobnoj kadrovskoj konstelaciji. Da se neki procesi ne otvaraju ili ne zatvaraju zato što je ova ili ona garnitura na vlasti, da svjedoci naglo ne dobiju pamćenje onda što je ova ili ona garnitura na vlasti a mi s tim u Hrvatskoj imamo ozbiljnih problema. Hoće li ovaj zakonodavni okvir, hoće li ovaj Prijedlog zakona o državnom odvjetništvu u tom smislu biti korak dalje? Ako malo pogledamo bilo koju odredbu gotovo da i nema zamjerke u ovom nomotehničkom smislu. Međutim, više od toga, više od same nomotehnike treba ovdje postaviti ova ključna pitanja i vratiti se na ono izvorište, na Ustav o položaju i ulozi državnog odvjetništva, a tim više i tim prije u novoj ulozi koju mu daje Zakon o kaznenom postupku. Međutim, ovo je prigoda i imat ćemo sada vrlo brzo na dnevnom redu i Zakon o policijskim ovlastima. I nadalje, nisu riješena pitanja na adekvatan način i izrijekom između državnog odvjetništva i policije. Dapače, nisu riješena ni pitanja između državnog odvjetništva i drugih državnih tijela. Istina, ovdje se ponavlja ta odredba koja godinama stoji u bilo kojem zakonu o državnom odvjetništvu da su sva državna tijela i ne samo državna dužna podnositi podnositi izvješća odnosno davati podatke koje od njih zatraži državno odvjetništvo. Ali dalje ne stoji ništa i ništa se ne događa ako državno odvjetništvo zatraži a to smo vidjeli iz Godišnjeg izvješća Državnog odvjetništva gdje su zatraženi podaci od pojedinih ministarstava, od Ureda za suzbijanje pranja novca i ne daju se podaci, mjesecima stoji i nikome ništa. Od policije zatraženo je provođenje određenih radnji i nikome ništa. I ovdje nije riješeno što će se dogoditi sa takvim osobama koje su ovlaštene i dužne davati te podatke državnom odvjetništvu. Ovo je još jedan put s obzirom da to nije riješeno što je trebalo biti riješeno da svaka istraga ode bez traga kao što se to inače u Hrvatskoj događa. Upravo ovakav način da nema sankcije za takvu osobu koja ne daje podatke, ona osoba koja a pogotovo službena osoba na odgovornom mjestu koja raspolaže tim podacima, koja ne daje podatke to mora biti inkriminirano kao kazneno djelo. To je jedna stvar. Druga stvar, što se događa sa redarstvenim snagama koje odbiju poslušnost državnom odvjetništvu. Čak nije izrijekom to dobro definirano. Na neki način sramežljivo se to dade iščitati i to onaj tko je u dobroj volji i takav jedan duh zakona gleda da ipak državno odvjetništvo mora imati tu adekvatnu ulogu da je ono sada jedini zapovjednik istrage odnosno da ono rukovodi sa tim radnjama. Naime, kad se dogodi kazneno djelo praktički ovaj represivni aparat je u ratu sa takvim počiniteljem. I ne mogu biti dvije linije zapovijedanja. One i dalje egzistiraju, to je rak rana našeg postupka. I onda što imate? Javnost je jednostavno zbunjena. Ako je dobro nešto odrađeno odmah ćemo vidjeti press konferencije policije, hvalit će se sa svojim podvizima. Ako je nešto loše prebacit će na državno odvjetništvo. I jednako tako ista stvar, i državno odvjetništvo će reći policija nije odradila svoj posao. Ako dođe do suda, ako je neadekvatna odluka kako je javnost očekivala ili kako je bilo naviješteno javit će se razne špekulacije u društvu, u javnosti ali jednako tako i svi oni svi oni u lancu koji sudjeluju u procesu otkrivanja procesuiranja i suđenja prebacivat će odgovornost jedni na druge. To nažalost ni ovim zakonom nije riješeno jer nije riješena odgovornost. Dakle, ovdje je jedna deklaracija i ništa više. To u jednom zakonu kao što je Zakon o državnom odvjetništvu ni u jednoj zemlji ne može se dogoditi jer javnost, jer građani takvu osobu onda ozbiljno ne doživljavaju. Ako je moguće da državno odvjetništvo nešto traži, da joj sama državna tijela ne daju takve podatke, da im građani sustežu takve podatke onda takva osoba ne može imati niti autoritet takvog jednog posla kojeg vodi. Svi ćemo se složiti oko jedne nepobitne istine i težnje da želimo kazneni postupak takav da je efikasan u tom smislu da nijedan krivi ne utekne a nijedan nevin ne bude osuđen. Ondje gdje su krivi izvan domašaja represivnog sustava a ja sam samo nekoliko stvari nabrojila kako je to moguće ponovo da se dogodi, onda oko takve stvari gdje krivi ne budu osuđeni može se vrlo izvjesno dogoditi da i onaj tko je nevin bude osuđen a to je najveća opasnost koja nas može zadesiti. Zato ovdje mi iz kluba SDP-a držimo da takve ovlasti koje su date državnom odvjetništvu moraju biti definirane u tom smislu da onda ako su mu date ovlasti da onda on za njih i odgovara jer državni odvjetnik, državno odvjetništvo je sada odgovorno za ishod postupka, a da bi bilo odgovorno za ishod postupka mora imati instrumentarij koji mu stoji na raspolaganju da svi oni od kojih traži podatke, svi oni koji su mu potrebni da bi mogao složiti građu za optužnicu postupaju po njegovom naređenju. Tako je stvar postavljena u načelu ali u razradi pojedinih članaka tomu nažalost nije tako. Dakle, očito je da ipak predlagatelj nije baš mislio krajnje ozbiljno. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će Konačni prijedlog zakona o državnom odvjetništvu kojim zakonskim prijedlogom se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Postojeći Zakon o državnom odvjetništvu donijet je 2001. godine i do danas doživio je više izmjena tijekom 2007. godine i 2008. godine, tako da je promijenjeno preko polovice njegovih odredbi. Obzirom da Zakon o kaznenom postupku donijet 2008. godine daje novi položaj i ulogu državnom odvjetniku u kaznenom postupku te potrebu da se urede pojedina pitanja u svezi postupanja državnog odvjetnika i odnosa s drugim državnim tijelima u prethodnom postupku a radi jasnoće samog teksta jednostavnije primjene ukazuje se nužnost donijeti novi zakon a ne pristupiti izmjenama i dopunama postojećih odredbi Zakona o državnom odvjetništvu. Prijedlog novog Zakona o državnom odvjetništvu ima 5 cjelina. Dio prvi sadrži opće odredbe, dio drugi odnosi se na ustrojstvo, poslove državno odvjetničkih i pravosudne uprave, nadležnost i rad, izvješća te sredstva za rad i imovinu državnih odvjetništava. Dio treći obuhvaća opće ovlasti državnog odvjetnika u odnosu na niža državna odvjetništva prilikom rada na bilo kojim poslovima, ovlasti i dužnosti državnog odvjetnika u kaznenim postupcima te ovlasti i dužnosti u građanskim i upravnim postupcima. Dio četvrti odnosi se na imenovanja i razrješenja državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, imenovanje i rad državno-odvjetničkog vijeća te na odredbe koje se odnose na državno-odvjetničke službenike i namještenike. Dio peti sadrži prijelazne i završne odredbe. Zbog značajnih koncepcijskih izmjena kaznenog postupka u Zakonu o kaznenom postupku, predloženim odredbama novog Zakona o državnom odvjetništvu, državni odvjetnik postaje dominus litis prethodnog postupka. Naime, ukinuta je sudska istraga i uvedena je državno-odvjetnička istraga u kojoj se okrivljenik suprotstavlja tužitelju, a ne sudu, odnosno istražnom sucu. Državni odvjetnik postaje subjekt koji vodi istragu. On preuzima prava i dužnosti prikupljanja dokaza za optužnicu. Na ovaj način, a sukladno Zakonu o kaznenom postupku, sud više niti u jednoj fazi postupanja ne objedinjuje funkcije istraživanja i odlučivanja koji je imao istražni sudac. Nadalje, uvode se nove odredbe sukladno strateškoj studiji o objektivnim i transparentnim kriterijima za ulazak u pravosudnu struku, tako da je za prvo imenovanje zamjenika državnog odvjetnika u općinskom državnom odvjetništvu potrebno je uspješno završiti dvogodišnju državnu školu za pravosudne dužnosnike. Isto tako, izuzimaju se odredbe koje se odnose na imunitet državnih odvjetnika, osim upućujuće odredbe prema kojoj državni odvjetnik ne može odgovarati na izraženo mišljenje u predmetu ukoliko time nije počinio kazneno djelo. Ugrađuju se odredbe proizašle iz preporuka prihvaćenih od strane odbora ministara Vijeća Europe broj 19, 21, 22, 24 i 30 koje se odnose na položaj i ulogu državnog odvjetnika, posebno o njegovim pravima i dužnostima u kaznenom postupku na nadgledanje zakonitosti policijskih istraga, odlučivanja o počinjenju ili nastanku kaznenog progona, nadziranja poštivanja ljudskih prava od strane policije, poštivanja i traženja da se poštuju ljudska prava, načelo jednakosti pozicija, posebno prilikom davanja podataka od utjecaja na tijek sudskog postupka, drugoj stranci u postupku, nekorištenja nezakonitih dokaza niti nastavka progona u slučajevima kada rezultati nepristrane istrage pokazuju da za nju nema utemeljenja te držanja povjerljivom svaku informaciju koja se dobije od trećega, posebno u slučajevima gdje se radi o presumpciji nevinosti, osim ako bi otkrivanje bilo u interesu pravde ili utemeljeno na zakonu. Svakako da će se donošenjem novog Zakona o državnom odvjetništvu omogućiti primjena Zakona kaznenom postupku kao i ostvariti usklađenje odredbi sadašnjeg zakona s odredbama drugih zakona koji se odnose na rad Državnog odvjetništva. Radi navedenog, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o Državnom odvjetništvu kao i podnijete amandmane Odbora za zakonodavstvo. Hvala. **Šeks, Vladimir Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ja moram priznati prvo da sam pomalo iznenađen ovim zakonodavnim pravosudnim stampedom koji je prisutan u zadnjih 2 tjedna. Pitam se čemu žurba? Naime, koliko mi je poznato, poglavlje Pravosuđa Europskom unijom blokirano je ne samo od nama dobrih susjeda i prijatelja Slovenaca, nego i zahvaljujući britansko-skandinavskoj blokadi uzroci su negdje drugdje. I mislim da u ovoj brzini možemo napraviti neke pogreške koje ne bi trebalo. Kada nam Rehn i ostali iz Europe poručuju reformirajte pravosuđe, mi mijenjamo zakone ili donosimo nove zakone. Ne sjećam se ni jednog zakona, nisam pronašao ni jedan zakon s područja pravosuđa kojega u zadnjih 2 mjeseca u Hrvatskoj nismo promijenili i donijeli novo. Općinski sudovi, županijski sudovi, Vrhovni sud, Ustavni sud, Prekršajni zakon, kazneni postupak, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o USKOK-u, o policiji, policijskim ovlastima. Dakle, sve norme smo ili mijenjali ili dopunjavali ili donašali iznova, a ja sam cijelo vrijeme mislio da je reforma pravosuđe uz propise još nešto. I ne znam kako reforma pravosuđa promjenama zakona može uspjeti, ako u cijelom sklopu toga ostaju isti ljudi, isti telefoni, kompjutori, isti uredi, iste prostorije, sve ostaje isto, samo zakone stalno mijenjamo, a konstanta je da percepcija javnosti u Hrvatskoj je pravosuđe najviše podložno korupciji ili izloženo opasnosti od korupcije. A to kako se promjenama zakona i donošenjem novih zakona ništa ne mijenja u ovoj državi, možda samo na jednom primjeru ilustrirati. Mislim da bi doista u ulazu u hrvatske zatvore bilo dobro napisati veliku parolu samo za one bez dvojnog državljanstva jer unatrag godinu dana, svi koji su pred hrvatskim sudovima osuđeni na kaznu zatvora 5 i više godina nisu završili u zatvorima u Hrvatskoj, nego u državama čija državljanstva još imaju. Kod nas u zatvorima završavaju naivni, kokošari, kradljivci bicikla i ovi prometnjaci s blagim kaznama. Ne moram valjda navoditi primjere opće poznate u Hrvatskoj. Prije neki dan je policija jednoga zaustavila koji je očito mislio da će mu kazna zatvora biti 5 i više godina pa je preventivno pokušao otići u susjednu Bosnu i Hercegovinu, onda ga je sud iznenadio samo sa 3 godine. Zašto sam to spomenuo? Praksa ostaje ista i ne sjećam se ni jednog primjera da je Državno odvjetništvo prilikom pokretanja sudbenog postupka od suda zatražilo izdavanje zaštitne mjere, mjere, npr. zabrana napuštanja mjesta prebivališta, zabrana napuštanja teritorija Republike Hrvatske, a još k tome i oduzimanje putnih isprava kako bi se spriječio bijeg s područja Republike Hrvatske. Ne sjećam se ni odredbe ni prakse da državno odvjetništvo, pa i hrvatski sudovi kod okrivljenika provjeravaju eventualno postojanje dvojnog ili trojnog državljanstva i oduzimanja tih putnih isprava te druge države ili tre će države. Jer u Beogradu je jedan uhvaćen koji ima i naše i bosansko i državljanstvo Srbije, dakle trojno državljanstvo. Koje je također svojedobno dostupan hrvatskim tijelima gonjenja, pa je zaštićen trojnim državljanstvom. Dakle što se dosita dešava, kakva je to odgovornost državnog odvjetnika koji osobu protiv koje se vodi sudski postupak za djela ratnog zločina ili zločina protiv čovječnosti ne ide sa prijedlogom izdavanje mjere zabrana napuštanja teritorija Republike Hrvatske i oduzimanja putnih isprava. Zašto državno odvjetništvo ili županijsko odvjetništvo takvu mjeru ne traže za osobe koje su pred sudom zbog kaznenog djela primanja mita, korupcije u osjetljivom području zdravstva primjerice ili znanosti i visokog školstva sasvim svejedno. Kako to da nije u praksi hrvatskog državnog odvjetništva da se takva mjera traži i za osobe koje su okrivljene i vodi sudski postupak za kaznena djela u pretvorbi? Dakle, iako zakonima postoji i predviđene su takve mjere, one se u Hrvatskoj ne koriste. I zbog toga vjerojatno najveći dio javnosti sumnja da to nije slučajno i da se radi o dogovorima onih koji podižu tužbe, oni koji su nadležni za takvo donošenje tih zaštitnih mjera, jer se ne primjenjuju u nijednom ozbiljnom slučaju. Recimo za mene je to reforma ponašanja pravosuđa da zaštiti interese Republike Hrvatske pa i same svoje, da spriječi bijeg takvih okrivljenika teritorija Republike Hrvatske i kasnije slanje inih pozdrava iz susjednih ili nekih drugih država. Smatram da je dobro da napuštamo institut istražnog suca, samo se pitam da li to možda priprema ljudi u državnom odvjetništvo unazad godinu dana vršena tajno, a da nitko nije znao da su oni u stanju ovakve ovlasti preuzeti sada i odmah. Dakle, ja bih doista gospođu državnu tajnicu molio da mi odgovori na to pitanje. Da li negdje u velikoj tajnosti zaposlenici svih državnih županijskih općinskih odvjetništva bili pripremani na ovakvu veliku promjenu uloge i položaja državnog odvjetništva? Pa zbog toga možemo u primjenu ovog zakona odmah ili se smatra da ova radikalna promjena ne zahtijeva nikakvu dodatnu edukaciju, a posebice po meni dodatne ljude u sklopu državnog odvjetništva pa i USKOK-a Tek tada možemo otprilike ocijeniti u kojoj mjeri smo spremni ne samo donijeti zakone i Bruxelles obavještavati da smo donijeli zakone, nego izvršiti prve zahvate i istinsku reformu pravosuđa. Ja moram priznati da s velikim nestrpljenjem očekujem izvješće državnog odvjetnika gospodina Bajića i da hrvatskoj javnosti i meni objasni kako to da mu svi optuženici, okrivljenici za teška kaznena djela bježe iz Hrvatske i zašto ni u jednom slučaju nije tražio donošenje sudske mjere zaštite zabrane napuštanja teritorija i oduzimanje putnih isprava? Dakle, molimo ovaj odgovor da bi mogao razumjeti koje se to čudo desilo u USKOK-u i državno odvjetništvo da u roku par dana mogu odmah početi primjenjivati ovaj zakon. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. Poštovani kolegice i kolege. Ovaj Zakon o državnom odvjetništvu je dobar. Zakon može biti savršen, može biti na svijetu, osnovna je stvar da li postoji politička volja i okvir da taj zakon funkcionira u stvarnom stanju. Ono što je osnovna stvar i što mene zabrinjava bez obzira mi smo prije određenog vremena, ponovit ću prije 8 mjeseci ili više u ovom Domu postigli određeni konsenzus. Naš konsenzus zajednički i pozicije i opozicije je bio čvrsta politička volja za obračun sa sa svakom vrstom kriminala posebno korupcijom i organiziranim kriminalom. Postavljam pitanje u ovom trenutku i sada da li ta politička volja postoji u ovom trenutku? Čini mi se da ta politička volja polako nestaje, jer neke stvari neke geste, nešto što se čuje nedovoljno uvjerljivo potvrđuje tu političku volju. Primjerice, svi bismo željeli da državno odvjetništvo, pravosuđe radi svoj posao maksimalno efikasno, profesionalno, stručno, neopterećeno dnevnom ili svakom drugom politikom. Ali nažalost postoje određeni primjeri koji su javni primjeri na koje se ne reagira i koji uistinu zabrinjavaju. Primjerice navest ću jedan. Nedavno jedan visoki bivši dužnosnik HDZ-a je javno u određenom intervju naveo jednu činjenicu prozivajući da tako kažem način na koji se vrše određeni određeni procesi od strane državnog odvjetnika na određenu političku intervenciju. ono što bih ja volio vidjeti je oštar demant, a njega nisam zamijetio, oštar odgovor na takvu vrstu optužbe, jer želim vjerovati da je to optužba i ne želim vjerovati da netko kaže, da premijer hrvatske Vlade naređuje državnom odvjetniku da procesuira, odnosno da goni supruga saborske zastupnice. Ja to ne želim vjerovati. I takve stvari ako se javno objavljuju, onda uistinu očekujem da se to vrlo oštro demantira sa svih razina koji su na određeni način unutra unutra upletene. Bitka protiv organiziranog kriminala je bitka koja se ne rješava samo papirima, ne rješava se preko noći, ne rješava se zakonima koji mogu biti najsavršeniji na svijetu. Ponovit ću rješava se odlučnom političkom voljom u kojoj će ljudi koji trebaju raditi svoj posao dobiti potpunu samostalnost, politički neopterećeni da taj posao i rade. Isto tako želio bih samo napomenuti da smo mi prošle godine u lipnju imali već izvješće glavnog državnog odvjetnika ovdje u ovom Domu. Doduše dosta dugo se čekalo gotovo do studenog i kraja studenog da se raspravi to izvješće za 2007. godinu. Sada je lipanj i izvješće državnog odvjetnika nismo još dobili u saborsku proceduru. I nadam se da ga nismo dobili iz razloga da je negdje na usuglašavanju, nego jednostavno zato što još uvijek nije konkretno i sveobuhvatno napravljen posao po izvješću državnog odvjetnika. Isto tako što bih želio napomenuti a što je činjenica i bez čega obračun sa korupcijom prije svega pa i organiziranim kriminalom kriminalom nije moguć a to je apsolutno povjerenje u institucije države, u službenike, u ljude koji rade taj posao. Znači, oni ljudi koji su svjedoci, koji vide, koji znaju i koji mogu dokazati i žele pomoći državi i njenim službenicima, organima koji taj posao rade i procesuiraju trebaju imati apsolutno povjerenje. Znači, ljudi koji su spremni prijaviti korupciju, koji su spremni prijaviti organizirani kriminal, koji su spremni skupa sa institucijama države krenuti u bitku protiv tog kriminala trebaju biti sigurni da biti zaštićeni, da će njihov identitet ostati zaštićen ali bojim se da nažalost svi primjeri koje smo imali u proteklom periodu govore sasvim suprotno. Hvala. Hvala. Poštovani gospodine predsjedavajući, gospođe i gospodo. Upravo izmjene zakonodavnog okvira usmjerene su prema učinkovitijoj borbi protiv kriminala. Tijekom 2009. godine od kad je donesen Zakon o kaznenom postupku provedene su vrlo intenzivne edukacije u primjeni ZKP-a. Ove edukacije provedene su u Valbandonu. Uz veliki napor i zalaganje svih sudionika ovog procesa treninge su zajednički po prvi put prošli upravo na simulaciji stvarnih predmeta policijski istražitelji, državni odvjetnici, zamjenici i ravnatelji USKOK-a i suci, svi oni dakle koji od 1. srpnja 2009. bi trebali početi primjenjivati novi Zakon o kaznenom postupku. To je učinjeno upravo zbog potrebne sinergije svih dijelova represivnog aparata. Nakon ovako provedenih edukacija očekuje se da su svi sudionici postupka spremni za primjenu novih propisa. Posebno se razvija i poboljšava međusobna međusobna suradnja državnih odvjetništava i drugih tijela državne vlasti i to na način da se posebno propisuju točni načini postupanja u određenim okolnostima. Zahvaljujem na sugestijama i raspravi. Prihvaćaju se amandmani Odbora za zakonodavstvo na članak 190., na članak 194., 195. i 196. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.